Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora HRT-a. Predlagatelj odluke je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Prijedlog ste odluke primili. Želi li predlagatelj? Nema ga. Mladena Novaka. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Nema ni prijavljenih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju. Molim glasujte o prijedlogu odluke. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 86 za, 2 glasa suzdržana i 1 glas protiv donesena odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora HRT-a koje imenuje koje imenuje Hrvatski sabor u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Čestitam, dobra osnova za dobar rad. Hvala lijepa. Zaključili smo glasovanje o svim odrađenim točkama.